ministrstev dodatno ureja tudi možnost prenosa krajevne pristojnosti pri odločanju upravnih enot iz preobremenjene upravne enote na manj obremenjeno.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

Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 32. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 31. januarja 2023, s sklicem seje. Obveščam vas, da je Vlada 2. februarja 2023 na podlagi prvega odstavka 118. člena Poslovnika Državnega zbora iz zakonodajnega postopka umaknila Predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, ki je bil torej predlagan za nujni postopek, zato je 2. točka dnevnega reda 32. izredne seje Državnega zbora ostala brez predmetna.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 zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga sprejeli s sklicem, a z upoštevano spremembo, da je 2. točka postala brezpredmetna. In prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Navzočih je 70 poslank in poslancev, za je glasovalo o vseh 70.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer državnemu sekretarju Ministrstva za javno upravo gospodu Urbanu Kodriču. Izvolite.

ki je implementacija Zakona o Vladi, ki jo je Državni zbor sprejel še pred formiranjem te Vlade. Zakon o Vladi je bil predmet referendumskega postopka, zato se je tudi sprejem Zakona o Vladi, Zakona o državni upravi, premaknil. Nujno je, da ta zakon sprejmemo po nujnem postopku, zaradi tega, ker Vlada želi, da začne polno operativno funkcionirati v najkrajšem možnem času, se je tudi želja oziroma izražena volja volivcev na referendumu pokazala, da podpira Vlado, kot si jo je, sestavo vlade, kot si jo je Vlada zamislila. Uveljavitev teh sprememb je nujna tudi zaradi tega, ker Vlada Republike Slovenije mora nadaljevati s črpanjem evropskih sredstev, mora nadaljevati z načrtom za okrevanje in razvoj in novo in kohezijsko politiko v novem programskem obdobju. Nujno je, da poskrbimo tudi za naše državljane, ki na upravnih enotah dolgo časa, predolgo časa čakajo na rešitev nekaterih upravnih zadev, zato s tem zakonom urejamo tudi možnost prenosa krajevne pristojnosti iz obremenjenih upravnih enot na manj obremenjene. Spremenjene družbene okoliščine, spremenjene okoljske okoliščine, okoliščine, povezane z izobraževanjem, z gospodarstvom, pomenijo hiter odziv, potrebujejo hiter odziv in zaradi tega mora Vlada pričeti s poslovanjem kar se da hitro. Šele polna sestava bo omogočila uresničevanje zavez in uresničevanje programa, ki smo si ga zadali.

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Teodorju Uraniču. Izvolite. Spoštovani! Odbor je omenjeni predlog zakona obravnaval na 16. nujni seji dne 1. februarja 2023, tekom katere je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev vsebine predloga zakona ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi pisnega mnenja med drugim omenila, da so opozorili na neustrezen zakonodajni pristop, ki vpliva na pravno varnost, poudarili, da je noveliranje drugih zakonov v prehodnih določbah dopustno le izjemoma ter omenili, da je v skladu z nomotehničnimi smernicami priporočeno, da se pripravi novele vseh zadevnih zakonov ter se predlaga njihovo sočasno obravnavo. Predstavila je razloge za oteženo presojo predloga zakona, dejala, da v posameznih novelah zakonov spremembe stvarne pristojnosti ministrstev niso dosledno izpeljane v vseh členih in omenila omejitev možnosti amandmiranja. V nadaljevanju je podrobneje predstavila pisni pripombi k 13. in 54. členu predloga zakona, omenila ustavno pravico do izjave stranke v postopku ter med drugim dejala, da menijo, da bi morala biti obveznost obveščanja strank v zakonu izrecno določena. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da Komisija Državnega sveta za državno ureditev ne podpira predloga zakona ter med drugim omenil, da so se tekom razprave na seji komisije zanimali, kako bo predlagatelj upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, opozorili so na možne posledice nedorečenosti predloga zakona, predstavili razloge za trenutni dvom do predloga zakona ter se dotaknili predlagane rešitve, ki se nanaša na prenos krajevne pristojnosti upravnih enot. V razpravi je poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati med drugim izpostavila uveljavitev novele Zakona o Vladi in se dotaknila danih opozoril glede določitve delovnih področij posameznih ministrstev, ki so bila podana pri obravnavi navedenega zakona. V nadaljevanju je izrazila pomisleke glede predlagane ureditve pristojnosti na področju dolgotrajne oskrbe in športa. Menila, da je trenutna ureditev ustreznejša ter pojasnila zakaj uporaba tako imenovanega omnibus pristopa ni dobra za pravno državo. Izrazila je željo, da bi državna uprava delovala v skladu z zakonodajo ter da bi bila transparentna in učinkovita, kar pa omogoča predvsem dobra zakonodaja in dobro vodenje. Dejala je, da je predlog zakona le izvedbene narave, zato bi bil lahko bolje pripravljen. Ob tem je izrazila podporo predlogu, ki se nanaša na prenos krajevne pristojnosti upravne enote ter poudarila vlogo uradnikov. nadaljevanju je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter vse člene predloga zakona. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo Jožica Derganc. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani predstavniki Vlade, poslanke, poslanci. V Poslanski skupini Svoboda se želimo najprej odzvati na obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu in obstrukcije ene od poslanskih skupin opozicije, zaradi obravnave po nujnem postopku. SDS nam v koaliciji očita, da z obnašanjem, kot da v Sloveniji vladajo izredne razmere, sklicevanje izrednih sej za danes na jutri in sprejemanje zakonov po nujnem postopku onemogoča delo opozicije, da zakon ne izpolnjuje pogojev za obravnavo po nujnem zakonu, da v Sloveniji danes ni kriznih razmer, zaradi česar bi se s sprejemanjem zakonodaje mudilo in podobno. V Poslanski skupini Svoboda želimo najprej opozoriti na dejstvo, da so se v mandatu prejšnje Vlade sprejemali številni zakoni po nujnem postopku, ki niso bili v ničemer povezani s sprejemanjem tako imenovanih protikriznih ukrepov. Da so se sklicevale seje delovnih teles in plenarne seje Državnega zbora, brez da bi se oziralo na opozicijo, poleg tega pa je SDS v tem mandatu za blokado delovanja koalicije in nove vlade vložilo paket preko 30 zakonov z namenom zavlačevanja zakonodajnih postopkov, vlagala predloge za posvetovalne referendume in na koncu kot ultimativno orožje tudi zahteve za naknadno zakonodajne referendume. Kdo torej tukaj koga onemogoča? Kar se tiče razlogov za nujen postopek, pa naj navedem zgolj dejstvo, da je zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma od sprejema naknadnega Zakona o Vladi preteklo že skoraj osem mesecev. Kot veste, je Zakon o Vladi določil drugačno organizacijo ministrstev, zato vlada ne more optimalno izvajati izvršilne funkcije, še posebej neizvajanja. Načrta za okrevanje in odpornosti ter evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju. Poleg tega ta zakon prinaša tudi orodje za odpravo zaostankov na upravnih enotah, s katerim se je soočila že prejšnja vlada, pa jih, kot kaže sedanje stanje, ni uspešno naslovila. Zakon namreč poleg pristojnosti posameznih ministrstev dodatno ureja tudi možnost prenosa krajevne pristojnosti pri odločanju upravnih enot iz preobremenjene upravne enote na manj obremenjeno. Z možnostjo prenosa krajevne pristojnosti se tako zasleduje varstvo pravice posameznika, da bo v njegovi zadevi odločeno v zakonitem roku oziroma bodo istovrstne zadeve v različnih upravnih enotah obravnavane enako. Slednjo rešitev je posebej podprla tudi Komisija Državnega sveta, in sicer, za državno ureditev. Nenazadnje pa je tudi zaradi referendumske odločitve pomembno, da Vlada lahko čim prej začne delovati v skladu s spremembami Zakona o Vladi. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da predlog zakona o prehodnih določbah, zaradi spremembe stvarne pristojnosti posameznih ministrstev vsebuje novele kar 37 zakonov. Res je, da se sme tak pristop uporabljati zelo restriktivno, vendar pa bi v nasprotnem primeru državni zbor moral opraviti celoten zakonodajni podob – 11.15** (Nadaljevanje) in omenjenih zakonov. Poleg tega smo pripravili ustrezne amandmaje, ki so naslovili skorajda vse pripombe podane v mnenju naše Zakonodajno-pravne službe. Predvideno pa je tudi prehodno obdobje za morebitne dodatne spremembe področne materialne zakonodaje. Ključni cilj te novele je, da se določi pristojnost posameznih ministrstev, tudi novih oziroma prenos delovnih področij iz starih na novo. Kot veste, se je uveljavitev sprememb Zakona o Vladi in posledično Zakona o državni upravi odložila zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma, kjer pa je bila volja ljudstva jasna. Po številnih blokadah SDS so na koncu o Zakonu o Vladi na referendumskem dnevu odločali tudi volivci, ki so spremembe zakona o vladi podprli, s čimer sta začeli veljati tako povečanje število ministrstev kot reorganizacija posameznih ministrskih resorjev. Oblikovanje ministrstev in njihovih delovnih področij je vedno aktualno po vsakokratnih parlamentarnih volitvah in v času nastopa nove vlade. Ministrstva skupaj pokrivajo posamezna področja družbenega življenja, pri čemer se ta glede na aktualne družbene razmere in programe ter prioritete vsakokratne vlade in koalicije povezujejo v smiselno celoto. Tukaj velja opozoriti, da so volivci programe kot tudi koalicijsko pogodbo s sestavo ministrske ekipe in pa organizacijo ministrstev podprli kar dvakrat, kar je sicer unikum na svetu.

Spoštovana podpredsednica, kolegice in kolegi! Predlog novele Zakona o državni upravi je Vlada predlagala po nujnem postopku, čeprav predlagani zakon ne izpolnjuje nobene od treh poslovniških razlogov za tak postopek. 143. člen Poslovnika je jasen, nujni postopek je upravičen, kadar gre za interese varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali pa za to, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. V tem primeru tega ni bilo oziroma Vlada ni z ničemer prepričala, da je nujni postopek upravičen in da se bodo posledično z njim preprečile težko težko popravljive posledice. Če bi slednje res držalo, bi od Vlade pričakovali, da se obnaša kot resen in odgovoren gospodar upravljanja z državo in bi novelo Zakona o državni upravi vložila skupaj z novelo Zakona o Vladi. Tako pa je Vlada zgolj sprejela Zakon o Vadi, ki pa je sedaj neizvedljiv, ker za to nima ustrezne zakonske podlage. Svojo zadrego želi sedaj reševati na povsem nesprejemljiv način, z neustreznim postopkom sprejemanja zakona. Ob tem pa se dogaja še nekaj drugega, kar je bistveno bolj zaskrbljujoče. Sklicevanje sej delovnih teles iz danes na jutri brez utemeljenega razloga, zgolj na podlagi izsiljenega postopka, na podlagi argumenta moči onemogoča kakovostno delo poslank in poslancev, predvsem iz opozicijskih vrst. Slovenski demokratski stranki kot največji opozicijski stranki želimo s svojim delom prispevati k sprejemanju dobrih rešitev za državljane, zato smo še toliko bolj zaskrbljeni nad početjem Vlade in koalicije. Nenazadnje ima opozicija tudi nadzorstveno funkcijo, ki jo zaradi omenjenih dejanj Vlade oziroma koalicije ne moremo uresničevati. Očitki, da opozicija vlaga predloge zakona s strani pa so neresni in kažejo na nepoznavanje zakonodajne veje oblasti, verjamemo pa, da si Svoboda ne želi delujoče in aktivne opozicije. Opozicija je namreč pomemben del zakonodajne veje oblasti, zato je omejevanje njenega delovanja s strani koalicije nevaren preseden in kaže na zaskrbljujoče zniževanje demokratičnih standardov ter izraža ponižujoč odnos do volivk in volivcev, ki so strankam opozicije na volitvah namenili svojo podporo. Zaradi vsega navedenega smo bili na seji matičnega odbora primorane poslužiti skrajnega ukrepa, ki je na voljo opoziciji, to je obstrukcija seje, s katero smo izrazili naše nestrinjanje s tovrstno prakso.

Sicer pa je sama zakonska materija, s katero se posega v 37 zakonov, konfuzna gmota, pripravljena površno in nepopolno. Čeprav gre za spremembe, ki bodo vplivale na delovanje države, iz teh sprememb zagotovo niti ministri ne vedo, kaj je v njihovi pristojnosti in kaj ni oziroma kaj bo zanje veljalo še naslednje tri mesece ali pa kar celo leto. O sami problematičnosti zakona, ki smo ga obravnavali z danes na jutri, govori tudi mnenje oziroma opozorila Zakonodajno-pravne službe. Mimogrede, mnenje so bile primorane pripraviti kar tri sodelavke Zakonodajno-pravne službe. Med drugim je ZPS izpostavila ustavno spornost zakona. V zakonu so tudi predlagane rešitve, ki nikakor ne sodijo v predlog zakona o državni upravi, zato bi bilo zelo pomenljivo vedeti kdo in zakaj je v predlog zakona vtaknil vtaknil okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje odlagališč odpadkov, ob dejstvu, da vsi dobro vemo, kdo je prvi smetar v državi. Zakon predvideva tudi prenose krajevnih pristojnosti v upravnem postopku, pri tem pa bolj kot rešitve izstopajo pomanjkljivosti predlaganega ukrepa. Prav tako so v zakonu navedene spremembe, ki predstavljajo poseg v nekatere druge zakone, česar očitno Vlada kot predlagateljica zakona tega sploh ne ve. Skratka, kolegice in kolegi, če ta Vlada misli resno in želi iskreno preprečiti težko popravljive posledice za delovanje države, ima vse možnosti, da to stori in to takoj s svojim odstopom. Hvala lepa.

Krščanski demokrati smo vas pravočasno opozarjali, da reorganizacija Vlade ni tako lahko delo, kot so si morda predstavljali tisti, ki so si v koalicijski pogodbi izborili ministrska mesta ali pa službe v njihovih kabinetih. Takrat smo vas tudi opozorili, da bodo javni uslužbenci, namesto da bi se ukvarjali z vsebinami, bolj razmišljali o svojih novih šefih in o pisarnah. S tem zakonom, ki ga danes sprejemate, jim šele sedaj, devet mesecev po začetku delovanja Vlade pravzaprav določate delovna področja. Istočasno pa tudi vi iz koalicije govorite, da želite učinkovito javno upravo. Krščanski demokrati smo vas takrat celo predlagali, da odstopite od reforme in začnite delati takoj. Predlog zakona v skladu z novelo Zakona o vladi ureja namreč delokrog ministrstev in razporeja njihova nova delovna področja. Pri tem pa posega v kar 37 zakonov, kar je presenetilo tudi nas, še bolj pa Zakonodajno-pravno službo, njihovo mnenje je bilo kar težko prebrati. Namreč tako imenovani omnibusi, se pravi zakoni s katerimi posegamo na veliko področjih niso dobri za pravno državo, predvsem jih pa težko izvajajo tako uradniki kot razumejo državljani. Ministrstva morajo biti namreč zasnovana tako, da delujejo dobro in učinkovito. Izkazalo se je, kljub temu, da smo vsi vedeli, da se bo slej ko prej nova vlada skonstituirala v želeni sestavi, da so številna še neurejena in še ne vejo, v kateri resor sodijo, kot je zapisala tudi Zakonodajno-pravna služba. V Novi Sloveniji pa pozdravljamo, da se s tem zakonom prenesejo določena dela iz upravnih enot, ki so bolj obremenjene, na upravne enote, ki so trenutno manj obremenjene in s tem se ponudi državljankam in državljanom hitrejši servis. Še vedno pa s tem seveda ne rešujemo problema manj kadrov in ko slišimo v zadnjem času nizkih plač. V Poslanski skupini Nove Slovenije bi si želeli, da bi bil ta izvedbeni zakon o Vladi pripravljen veliko bolj natančno in bolj transparentno.

si želimo, da bi uradniki, ki bodo izvajali ta zakon, imeli veliko sreče pri svojem delu, da bi bili modri in da bi bili učinkoviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Janez Žnidaršič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Volivke in volivci so se na referendumu o spremembah Zakona o Vladi izrekli ob podpori, ki presega zgolj vsebino tega zakona. Takrat so izrazili tudi svojo podporo mandatu te Vlade ter potrdili njeno kompetentnost v zvezi z upravljanjem državne uprave. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi v tem duhu tudi potrjuje rezultat tega dela referenduma in njegovo vsebino, jo pa tudi razširja. Tako se razširja zmogljivost države uprave pri zagotavljanju transparentnosti strokovnega delovanja upravnih enot, upravne enote prav tako pridobivajo fleksibilnost pri reševanju določenih upravnih zadev na način, ki krepi odločanje o zakonitem roku, ko ni objektivno mogoče pričakovati, da je to mogoče. Nenazadnje pa vsebina predloga zakona prispeva k racionalnosti obdelave podatkov v obliki bolj učinkovitega evidentiranja dokumentarnega gradiva ter zagotavljanja minimalne obdelave osebnih podatkov. Učinki Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi odražajo zavezanost te Vlade h krepitvi delovanja državnega ustroja. Čeprav so nekateri izrazili nezaupnico tej zavezi že v njenem izhodiščnem ukrepu, nam je v ponos, da lahko tudi z nadaljevanjem te zaveze v okviru tega predloga zakona upravičujemo zaupnico volivk in volivcev. Hvala lepa.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 **prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu v okviru skrajšanega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko. Izvolite.

Spremembe tega zakona se nanašajo na pet poglavij, in sicer prvo poglavje pripravlja splošne prilagoditve izvajanja strateškega načrta skupne kmetijske politike. Kot vemo, je Slovenija za izvajanje reforme skupne kmetijske politike pripravila strateški načrt te skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. V tej spremembi zakona gre v večji meri za poenotenje izrazov in jasnejša določanja na podlagi notranjih uskladitev ter redakcije, dodaja pa se v prehodnih določbah tudi namen podaljšanja podlag v novo programsko obdobje 2023-2027 za pašne in pa agrarne skupnosti. Za namen spremljanja in načrtovanja ukrepov kmetijske politike se predlagajo izvajanje anket, za katere je potrebna privolitev stranke, zato morajo imeti podlago v zakonu.

upravljanje z vlagateljem zahtevkov in sicer na način, da se poenostavijo postopki v primerjavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku. S predlaganimi spremembami členov v okviru posebne ureditve upravnega postopka in povezanih vsebin se dodatno torej poenostavljajo in pospešujejo postopki ter se izboljšuje pravni položaj strank. Določa se izvajalce za podporo v obliki finančnih instrumentov, kajti v tem programskem obdobju se prvič uvajajo na novo tudi in, finančni instrumenti za ukrepe politike razvoja podeželja, podrobneje se ureja namen, postopek in izvajanje finančnih instrumentov. Uvaja se podlaga za nove ukrepe, s katerimi se upravičencem želi zagotoviti hitra pomoč v primeru kriznih situacij. Jasno se določa tudi način izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, torej ureja se podlaga za LAS-e in v lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se izvaja preko lokalnih akcijskih skupin na podlagi potrjenih strategij lokalnega razvoja v skladu s predpisi Unije, ki se ureja, ki urejajo lokalni razvoj. Definira se tudi upravne preglede in preglede na kraju samem, saj evropski predpisi, ki so prej urejali to področje, tega več ne urejajo, zato je potrebno na novo to urediti v slovenski zakonodaji, pri pregledu na kraju samem se podlaga določb, ki je podzakonskim predpisom nalaga, da glede na poseben posamezni ukrep in intervencije se lahko določi ustrezni najdaljši čas, ki lahko preteče od napovedi pregleda na kraju samem s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja do njene izvedbe, dodatno se pa določajo še alternativne možnosti napovedi pregledov in pa sprememba določa tudi izjemo od napovedi ogledov zaradi zaščite finančnih interesov Unije, torej izvedbo pregleda na kraju samem brez kakršnekoli napovedi oziroma predhodne najave, vedno pa mora biti prisotna pri tem pregledu tudi stranka, torej brez prisotnosti stranke se pregled ne more izvesti. V skladu s predpisi Evropske unije za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 je novi obvezni element IX(?) sistema, ki ga morajo vzpostaviti tudi države članice in sicer sistem za spremljanje površin oziroma tako zvani AMS sistem, ki se ga s predlogom zakona podrobneje tudi definira v povezavi z AMS sistemom se ureja izvajanje dodatnega terenskega ugleda. V primeru, da se z AMS sistema, torej iz iz samih fotografij oziroma letalskih posnetkov slik ne da z gotovostjo ugotoviti dejanskega stanja, o katerem se strank predhodno ne obvešča in se izvede brez njihove navzočnosti. Predlaga se, da se orodje za komunikacijo s strankami, in sicer to je posebna aplikacija Sopotnik, ki se uporablja / znak za konec razprave/ tudi za sestavitev strank z ugotovljenimi ugotovitvami dodatnega terenskega ugleda, definira upravno sankcijo, vrste upravnih sankcij, definira se namerno neskladnost s pravili pogojenosti, potem v naslednjem poglavju se urejajo plačilo za opravljeno in začasno delo, torej gre za mi za, določa najnižjo bruto urno postavko plačila, potem v evidenci zbiranja podatkov se na novo urejajo različne oblike povezovanja proizvajalcev uvaja se evidenca analiz, analiza voluminozne krme, ki je potrebna za izvajanje KOPOP ukrepov, vzpostavlja se evidenca o delovnih opravilih, ki je ravno tako potrebna za KOPOP KOPOP ukrepe in pa na novo se vzpostavlja evidenca krajinskih značilnosti. V zadnjem poglavju pa se ureja veriga preskrbe s hrano, in sicer ureja se kršitev obveznosti varuha preskrbe s hrano. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Vidi Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na enajsti nujni seji 2. 2., kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku. Na odboru je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Irena Šinko, uvodoma povedala, da je namen

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so pripravljeni amandmaji v precejšnjem delu sledili mnenju Zakonodajno-pravne službe in predlagane rešitve nadgrajujejo tako, da so sedaj jasni. Med drugim pa je opozorila na nejasnost rešitev zlasti v delu predloga zakona, ki ureja sankcije ter nejasnost, ločnice, ki razmejuje vodenje postopkov po upravnem postopku ter vodenje postopkov po posebnem upravnem postopku. Predstavnik Državnega sveta je poudaril, da Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog zakona podpira ter izpostavil, da mora zakonodaja v prvi vrsti izboljšati pravni položaj kmeta in ga administrativno razbremeniti ter mu olajšati delo pri uresničevanju njegovega poslanstva. Med drugim je opozoril še na problematiko digitalizacije in digitalne pismenosti kmetov. Izrazil je zadovoljstvo nad predlaganimi novimi ukrepi, ki bodo upravičeni, zagotovili hitro pomoč v kriznih situacijah. Izrazil pa je bojazen glede prehranske varnosti Slovenije, saj naj bi bili ukrepi usmerjeni v zmanjšanje pridelave. Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice je izpostavil zlasti tri glavna področja, kjer je imela zbornica drugačen pogled od ministrstva. In sicer, izvajanje analize krme in evidence analize krme, naj bodo te evidence praktične in enostavne, so menili. Izrazil je tudi nasprotovanje uvedbi glavne evidence tržne usmerjenosti ter uvedbi anket, saj se z anketnim načinom dela težko načrtuje strateški pristop ali razvoj. K razpravi ni bilo prijavljenih, zato je odbor nadaljeval sejo z glasovanjem o amandmajih pri katerih je poslanec iz vrst koalicije, mag. Franc Props v okviru obrazložitve glasu izpostavil pomembnost odpravljanja administrativnih ovir, zlasti pri posebni ureditvi upravnega postopka ter samodejnem pridobivanju podatkov iz določenih evidenc, pomen vzpostavljanja podlag za hitro ukrepanje v primernih kriznih situacijah ter potrebo po podlagah, ki bodo omogočale, da se bodo manjša kmetijstva gospodarstva lažje združevala in povezovala. Članica iz opozicije, gospa Alenka Helbl pa je pozvala k dodatnim pojasnilom glede pripomb Zakonodajno-pravne službe. Dodatna pojasnila je gospa ministrica tudi podala. Odbor je sprejel vse amandmaje koalicije in v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih soglasno sprejel. Hvala. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Franc Props, izvolite. Predsedujoča, kolegice in kolegi. Zakon o kmetijstvu spreminjamo že četrtič v zadnjih petih letih. veliki meri je spremembam skupno to, da so bile predvsem, zaradi izvajanja reforme skupne kmetijske politike oziroma strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Tudi s tokratnimi spremembami se dopolnjuje obstoječo pravno podlago za začetek izvajanja skupne kmetijske politike v tem letu. Predlagane spremembe zakona torej v večji meri podrobneje določajo posebni upravni postopek z namenom izvajanja nove kmetijske politike pri sistemih za spremljanje površin, kriznih ukrepih politike razvoja podeželja, izvajanju finančnih inštrumentov, izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, administrativnih kontrolah in kontrolah na terenu, upravnih sankcijah, izplačilih in vračilih sredstev, oblikah javnih razpisov in informativnih odločb. Dodatno predlog prinaša še spremembe pri poimenovanju izrazov in ukrepov skupne kmetijske politike ter druge rešitve vezane na plačila in evidence ter delovanje varuha v verigi preskrbe s hrano. Zaradi začetka subvencijske kampanje s 1. aprilom 2023 **9. TRAK: (SB) – 11.40** (Nadaljevanje) je torej potrebno čim prej sprejetje zakona in podzakonskih predpisov, predvsem je pomembno, da predlog sprememb zakona prinaša tudi poenostavitev in racionalizacijo postopkov. S pomočjo digitalnih rešitev se tako zmanjšuje administrativno obremenitev kmetijskih gospodarstev in organov ter učinkoviteje izvaja ukrepe z vzpostavitvijo novih evidenc in izboljšanjem obstoječih. Seveda pa se v Poslanski skupini Svoboda zavedamo, da vsakokratno poseganje v Zakon o kmetijstvu mestoma spremljajo tudi upravičeni očitki o nepreglednosti in preštevilnosti določb za podzakonsko urejanje ter da je ostalo še veliko prostora za racionalizacijo administrativnih obremenitev. Pri uvajanju digitalnih orodij v povezavi s sistemom za spremljanje površin in ostalega moramo upoštevati starostno strukturo kmetov in kmetic in njihovo računalniško pismenost ter pred uvedbo digitalnih novitet zagotoviti zadostno prehodno obdobje z ustreznim izobraževanjem. Skladno s povedanim bo v prihodnosti potreben premislek, torej v času, ko bo potekala nova finančna perspektiva o sprejemu novega Zakona o kmetijstvu, ki bo odpravil nakopičene težave, izboljšal pravni položaj kmeta ter hkrati še dodatno začrtal strateško strukturo slovenskega kmetijstva. Tako kot je bilo v primeru obravnavanega zakona, ko se je stanovske organizacije vključilo in upoštevalo, je prav, da se s to prakso nadaljuje tudi v prihodnje, saj slovensko kmetijstvo stoji pred mnogimi izzivi, ki bodo rešljivi samo s celostnim sodelovanjem vseh deležnikov. Brez verodostojnih podatkov tudi ne moremo pričakovati ciljno usmerjenih in učinkovitih ukrepov ter programov. Celovite in strokovne analize so tudi na področju prilagajanja podnebnim spremembam predpogoj za načrtovanje kakovostnih, predvsem pa učinkovitih politik trajnostnega kmetijstva. Zadovoljni smo tudi s tem, da se bodo s spremembo zakona izvajali novi ukrepi, s katerimi si želi zagotoviti hitra pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom ter fizičnim in pravnim osebam, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, ob negotovih podnebnih spremembah je hitra pomoč še toliko bolj pomembna. V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. spoštovana ministrica, vsem skupaj lep pozdrav! Danes veliko lažje govorimo o noveli Zakona o kmetijstvu, vedoč, da je 1. decembra leta 2021 bivša tako imenovana Janševa vlada namenila slovenskemu kmetu oziroma slovenskemu kmetijstvu kar 310 milijonov evrov več sredstev za izvajanje bodoče oziroma aktualne skupne kmetijske politike. Po mnenju Vlade gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki naj bi se nanašale na splošne prilagoditve, na nove pravne podlage za izvajanje skupne kmetijske politike do leta 2027. Posebno naj bi se uredili upravni postopek in povezane vsebine, kot so sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja podeželja iz izvajanje finančnih sredstev in še nekaj drugih stvari. V Poslanski skupini SDS imamo kar nekaj pomislekov. Prvi pomislek je iz tega kaj je napisalo Zakonodajno-pravna služba, da imajo pomisleke, sicer so se določeni deli potem z amandmaji rešili, ampak mi še vedno mislimo, da je v tem tej tej noveli zakona preveč administrativnih obremenitev za slovenskega kmeta ob fazi izvajanja skupne kmetijske politike v naslednjih petih leti. Ppredvsem pa nas moti, da so posamezni deležniki na sami seji izrazili vprašanje ali bo ta praksa delnega dogovarjanja z deležniki tudi praksa delovanja te Vlade oziroma tega ministrstva na področju kmetijstva v tem mandatu.

pred upravnimi pregledi, dodatnimi terenskimi ogledi, pred upravnimi sankcijami, pred vračilom sredstev, pred oblikami javnih razpisov in pred evidencami, podatki in pa anketami. Ampak dejstvo je, da smo že zakorakali v leto 2023 in kljub temu, da, kot rečeno, imamo v SDS nekaj pomislekov, se nadejamo prvih ukrepov oziroma prvih razpisov. Zato predlogu zakona ne bomo nasprotovali v upanju, da bodo šli ti ukrepi oziroma razpisi v dobrobit slovenskega kmeta oziroma kmetijstva, sploh pa ob dejstvu, kot sem že rekel, ker je prejšnja Vlada za to skupno kmetijsko politiko namenila 310 milijonov evrov več sredstev. Upamo tudi, da bo Vlada ta sredstva razdelila preko razpisov učinkovito, pošteno in pa transparentno, brez prevelikih birokratskih ovir in brez prevelikega števila anket. Kot rečeno, v Poslanski skupini SDS zakonu ne bomo nasprotovali, želimo pa vsem skupaj uspešno izvajanje skupne kmetijske politike do leta 2027. Hvala.

Novi Sloveniji si prizadevamo, da bi imeli ljudje možnost dobro živeti, kjerkoli si to želijo. Naš cilj našega političnega delovanja je torej blagostanje za vse, za prav vse. Kmetijstvo vidimo kot priložnost na podeželju. Kmetijstvo in gozdarstvo morata tudi v prihodnosti zagotavljati dodano vrednost z delovnimi mesti, trajnostno proizvodnjo in porabo surovin ter široko ohranjanje kulturne krajine. Podpiramo vse vrste kmetovanja. Namen raznolikega kmetovanja je ustrezno pridelana, varna in kakovostna domača hrana ter razvoj različnih dejavnosti na podeželju, poudarek je na domači hrani. V slovenskem kmetijstvu se nadaljuje trend zmanjševanja kmetijskih gospodarstev. V desetih letih smo namreč izgubili skoraj 2 tisoč kmetijskih gospodarstev. Opuščanje kmetovanja povečuje trend zaraščanja kmetijskih površin. Uresničevanje ciljev skupne kmetijske politike za obdobje od leta 2023 do leta 2027 bo tako velik izziv za slovensko kmetijstvo in podeželje. Na podlagi ciljev skupne kmetijske politike bo potrebno zagotavljati odpornejši in trajnostni prehranski sistem. Za učinkovito izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike je ključno usklajeno delovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugimi javnimi službami in seveda ministrstvi. Primer, če je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano varuh in je varuh kmetijstva, potem se ne sme zgoditi, da bi neko drugo ministrstvo iste vlade dejansko z brutalnimi ukrepi preprečevalo kmetijsko proizvodnjo, na primer z ukrepi, ki gredo proti eksploataciji geotermalne energije. Ukrepi morajo enakomerno doseči vse kmetije ne glede na pogoje kmetovanja, saj je naš cilj razvoj slovenskega kmetijstva kot celote. Tokratni predlog zakona dopolnjuje pravno podlago za začetek izvajanja novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, saj dopolnjuje obstoječo pravno podlago za začetek izvajanja skupne kmetijske politike v letošnjem letu. Predlagana sprememba zakona v večji meri podrobneje določa posebni upravni postopek z namenom izvajanja nove kmetijske politike 2023-2027 in dodatno prinaša še nekaj splošnih prilagoditev za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike ter drugih rešitev, vezanih na plačila in evidence ter delovanje varuha v verigi preskrbe s hrano. Namen predloga zakona je, da se postopki poenostavijo in pospešijo ter se s tem izboljšuje pravni položaj strank.

Vsakokratna zakonodaja, ne samo s področja kmetijstva, bi morala v prvi vrsti izboljšati pravni položaj kmeta in ga administrativno razbremeniti ter mu olajšati delo pri uresničevanju njegovega poslanstva. Kmetijstvo ni romantična panoga, je organizacijsko, tehnološko in z vidika konkurence izjemno zahtevno. V Sloveniji se vsi velikokrat hvalimo, da prisegamo na izdelke z oznako lokalno, tradicionalno in zdravo. Prvi korak k ohranjanju in razvoju kmetijstva v Sloveniji je, da bi čim večkrat posegli po domači, lokalno pridelani hrani. Ali je temu res tako? Gospe in gospodje, danes in vsak dan letošnjega leta bo v Slovenijo pripeljalo 12, povprečno 12 vlačilcev, šleperjev meso – Od kod? - ne vem, in mesne izdelke. Doma pa – vemo -, da imamo najboljše meso in najboljše izdelke. Ker je pred slovenskim kmetijstvom veliko izzivov, preprek in tudi priložnosti, bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija - krščanski demokrati zakon soglasno podprli. Zakon ni najboljši. Potrebno pa ga je danes sprejeti izključno zato, da kmetje lahko pridejo do finančnih sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Damjan Zrim. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovana ministrica z ekipo, kolegice in kolegi! Tokratne spremembe Zakona o kmetijstvu so potrebne zaradi reforme skupne kmetijske politike, natančneje zaradi izvajanja skupne kmetijske politike v letih 2023 v letih 2027. Predlagane spremembe ter dopolnitve samo dopolnjujejo obstoječo pravno podlago za začetek izvajanja SKP v letošnjem letu. Predlog zakona tako ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb, ampak prinaša le podrobnejše določitve posebnega upravnega postopka ter nekaj splošnih prilagoditev, ki so potrebne za učinkovito izvajanje skupne kmetijske politike v omenjenih letih. Predlog, ki je danes pred nami, zasleduje cilje, ki prinašajo zmanjšanje administrativnih bremen, zaščito finančnih interesov Evropske unije, stabilno pridelavo hrane, kar je v luči zadnjih nekaj let še kako pomembno ter vzpostavitev ustrezne podlage za izvajanje in sprejemanje nove skupne kmetijske politike do leta 2027. Predlagatelj je torej Vlada Republike Slovenije je rešitve opredelila kar v petih sklopih, med katerimi drugim najdemo sklop, ki govori o ureditvi plačil za začasno ali občasno delo v kmetijstvu ter ureditev verig preskrbe s hrano. Predlog zakona je podprl je podprl Državni svet, torej pristojna komisija, podporo pa so napovedali tudi poslanci Socialnih demokratov. Kmetijstvo se nemalokrat zdi zapostavljena tema, področje, na katerega ne polagamo toliko pozornosti, vse dokler se nam kaj ne zalomi. V zadnjem času so vprašanja draginje hrane, preskrba oziroma motnje preskrbe hrane ter pomenu samooskrbe ena najpomembnejših tem v Sloveniji ter na splošno v družbi. Socialni demokrati se zavedamo pomembnosti slovenskega kmetijstva, zavedamo se pa tudi njegove specifike, ki so takšne zaradi naših naravnih danosti ter seveda tudi kulturnih. /nerazumljivo/ ob kmetijstvu moramo nameniti še več pozornosti in pomoči ter spodbud, da bo v času, ko se pripravljajo ter izvajajo premiki v miselnosti ter delovanju slovenske in svetovne družbe, postala panoga, ki bo lahko za zgled ostalim panogam v državi in širše, predvsem pa, da bo zgled kmetijstvu širom Evrope. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo dr. Tatjana Greif. Izvoli.

Predlaga se sprejem po skrajšanem postopku zaradi vzpostavitve pravne podlage za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Zakon je treba uskladiti z EU zakonodajo, ki je bila sprejeta decembra 2021, letos pa so bili sprejeti njeni popravki ter izvedbeni in delegirani akti. Poleg tega zakon prinaša še nekatere popravke na področju evidenc in zbiranja ter pridobivanja, zbiranja podatkov. Tiče se izvajanja analiz krme za potrebe ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, izboljšuje že obstoječe pravne podlage za vodenje evidenc in vzpostavlja evidenco tržne usmerjenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev. na področju verige preskrbe s hrano se ureja kršitev obveznosti varuha v verigi kot razlog za predčasno razrešitev. predlagane so spremembe na področju začasnega dela v kmetijstvu. spremembo 105.d člena Zakona o kmetijstvu se višina urne postavke usklajuje z rastjo minimalne plače. Višina najnižje urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Kot določa zakon, ki ureja minimalno plačo, jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu najpozneje do konca februarja v koledarskem letu za vse oblike opravljanja del, ki imajo za izhodišče minimalno plačo. Višina urne postavke, velja od marca tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta. Spremembe so tudi skladne s koalicijsko pogodbo, ki za, ki vsebuje zavezo zagotoviti dostojno plačilo za opravljeno delo, kakovostne delovne pogoje in spoštovanje delavskih pravic in tudi s programom Levice zaščita delavskih pravic sezonskih delavcev in delavk v kmetijstvu, odpravili bomo izkoriščanje tujih sezonskih delavcev in delavk ter izboljšali delovno pravna razmerja z namenom odprave prekarizacije in dela na črno v kmetijstvu. Levica spremembe in dopolnila Zakona v kmetijstvu podpira. Hvala.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili čez pol ure, v okviru glasovanj.

poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Najprej bomo glasovali o 1. točki, nato pa še o 3. točki dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Prehajamo na 1. točko. **Nadaljujemo s****prekinjeno 1. točko dnevnega reda - s****tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi v okviru nujnega postopka**. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

**Nadaljujemo s** **prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu v okviru skrajšanega postopka**. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Hvala in lep vikend in tudi lep teden, ki prihaja.